P.Z.E. br. 129 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj zakon raspravit ćemo sukladno odredbama Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za turizam. Izvješće ste primili na sjednicama. Amandmane je podnio zastupnik Neven Mimica, zastupnik Goran Marić, klub SDP-a i Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar financija, gospodin Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. A evo pred nama se nalazi jedan od možda najvažnijih zakona, zakon koji po prvi puta regulira vrlo važna područja u gospodarstvu i ono što danas sa potpunim pravom možemo reći je da dosadašnji propisi nisu u potpunosti niti osiguravali zaštitu, ono što je najbitnije nisu na adekvatan način odgovorili na prihodovnoj strani kako lokalne, tako državne jedinice. A zašto vam to govorim? Iz jednostavnog razloga što za uspostavu registra koncesija nam je trebalo skoro dvije godine, no od onog trenutka kad smo krenuli i uspostavu registra koncesija, vrlo je interesantno da su se prihodi praktički u dvije godine povećali 153% I ovdje bih želio nešto naglasiti, bez obzira na političku opciju u pojednim jedinicama lokalne samouprave, bila je ista priča oko dobivanja ugovora i svega ostaloga što bi trebalo staviti u registar koncesija, dakle to je jasno ukazalo ne samo zbog toga da uskladimo svoje zakonodavstvo sa Europskom unijom, ne samo zbog toga da zaštitimo bogatstva Republike Hrvatske, nego i zbog toga da ako već netko koristi ta bogatstva da onda ta sredstva mora uplatiti kao u proračun jedinica lokalne samouprave ili u državni proračun kako je to već regulirano ovim zakonom. Dakle, ovaj zakon ne da samo usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, nego i pravi reda u jednom području u kojem je bilo dosta nereda. Ja bih se na početku ovog drugog čitanja, ove rasprave zahvalio svima onima koji su određene amandmane na ovaj zakon. Jedan dio tih amandmana je akceptiran već kroz amandmane odbora, ali isto tako ima unutra i nekakvih korisnih savjeta koji će biti sigurno ugrađene u konačan tekst prijedloga ovoga zakona, jer mislim da bez obzira na političku opciju dali smo pozicija ili opozicija mislim da je svima nama ovdje bitno da se u ovom području napravi reda, jer ako u ovom području ne napravimo reda, a sutra uđemo u Europsku uniju, onda će biti vrlo teško zaštiti neke stvari. To jasno treba reći. Dakle, novim Zakonom o koncesijama prije svega se definiraju tri koncesije, a to su koncesije za javne radove, koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg dobra ili drugog dobra. ono što je bitno navesti kako smo i ovim prijedlogom nastojali usvojiti specifičnosti hrvatskog sustava i načela postojećeg zakonodavnog okvira koncesija u Republici Hrvatskoj, jer bez obzira na usklađivanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije Hrvatska ima u ovom području još svoju dugoročnu tradiciju i ima dobra i loša iskustva i bilo bi šteta da ta dobra iskustva ne iskoristiti i ugraditi u ovaj zakon što smo i pokušali napraviti. Dakle, ovim zakonom se također daje i osnovni okvir polazišta za provedbu transparentnog postupka davanja koncesija za koncesije za javne usluge, koncesije za gospodarsko korištenje općeg dobra ili drugog dobra, a koji se posebno razrađuje i nadograđuje kroz posebne zakone u kojima se regulira specifičnost pojedinog oblika i vrste koncesije. I upravo ovo je nešto što treba reći da na žalost u proteklim vremenima nije bilo dobro, a to je transparentnost postupka davanja koncesija. I budimo pošteni i recimo sebi da imamo ugovora o koncesijama koji datiraju i iz bivše države. Dakle, ne samo od stvaranja hrvatske države. Prema tome, kažem kada donosimo zakon onda treba otvoreno reći o nekim problemima. Što se tiče postupka davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra koje nije utvrđeno ovim zakonom, može se urediti posebnim propisima koje uređuje i pojedine vrste koncesija, no uz obveznu primjenu temeljnih načela ovog zakona. Zašto ovakav način? Zato što su pojedina resorna ministarstva tražila da pojedine koncesije budu izuzete iz ovog zakona, no i usprkos toga temeljna načela ovoga zakona će se morati pridržavati svi. Postupak davanja koncesija za javne radove provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i to je isto novina, jer u principu gledati Zakon o javnoj nabavi odvojeno od Zakona o koncesijama ili Zakona o javno privatnom partnerstvu u najmanju ruku ne bi bilo dobro, jer to je toliko međusobno isprepleteno da sva tri ta zakona moramo gledati praktički kao jednu cjelinu. No, samo su ova dva zakona u ingerenciji Ministarstva gospodarstva, a Zakon o koncesijama i ingerenciji Ministarstva financija iz jednostavnog razloga što Ministarstvo gospodarstva je to koje regulira određene mnoge gospodarske djelatnosti, nelogično bi bilo da oni kontroliraju i davanje koncesija za te djelatnosti, a na kraju koncesija je prihod državnog proračuna pa onda logično da i registar koncesija i Zakon o koncesijama bude u nadležnosti Ministarstva financija. U tom smislu dodatno smo i kvalitetno unaprijedili Zakon o koncesijama u odnosu na prvo čitanje i sukladno tome propisali smo pragove primjene Zakona o javnoj nabavi za koncesije javnih radova. To znači da postupak davanja koncesije za javne radove odgovarajući se primjenjuju popisi koje utvrđuje javna nabava, pri čemu se postupak davanja koncesija za javne radove čija je vrijednost ugovora u ukupnom iznosu jednaka ili niža 36 milijuna kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, primjenu odgovarajuće odredbe o nabavama male vrijednosti, a postupak davanja koncesija za javne radove čija je ugovorena ukupna vrijednost veća od 36 milijuna kuna bez poreza na dodanu vrijednost, odgovarajuće odredbe propisa kojim se uređuje javna nabava. Ovakav način provođenja postupka za davanje koncesije zahtjeva postojanje jedinstvene pravne zaštite radi osiguranja transparentnosti sustava, … i načela ravnopravnog tržišnog natjecanja. To je postignuto upućivanjem na odgovarajuće primjene Zakona o javnoj nabavi, gdje je jedinstvena pravna zaštita osigurana pri državnoj komisiji za postupke javne nabave. Ovako određenom pravnom zaštitom ostvaruje se puna funkcionalnost i obuhvat transparentnog i efikasnog sustava koncesija u Republici Hrvatskoj, definira pravna zaštita iz iz ovog … zakona, definirana pravna zaštita iz ovoga zakona primjenjivat će se na posebne sektorske zakone i podzakonske akte, čime se u potpunosti postižu ciljevi koji će unaprijediti sustav koncesije u Republici Hrvatskoj. Osim toga ovim zakonom jasno je propisano obaveza davatelja koncesije, dužnost poduzimanja svih pravnih radnji radi osiguravanja i izvršavanja odredbi iz ugovora o koncesijama. Time nastojimo još u većoj mjeri utjecati na povećanje prikupljanja prihoda od naknade za koncesije kao i uredno izvršavanje drugih obaveza propisanih ugovorom o koncesiji što je dio politike koncesije za čiju provedbu će biti zaduženo Ministarstvo financija. Isto tako u okviru politike koncesija predviđa se dodatno unapređenje postojećeg sustava izvješćivanja u okviru registra koncesija. Nakon usvajanja zakona u Hrvatskom saboru uslijedit će dodatno kvalitetno unaprjeđenje registra u smislu izvješćivanja i postupanja svih davatelja. Važno je napomenuti kako će registar koncesija biti dostupan javnosti putem Internet stanice Ministarstva financija, a javnim podacima smatraju se podaci kao što su naziv koncesije, vrsta koncesije, davatelj koncesije, razdoblje na koje se daje koncesija, te podaci o primjeni koeficijenata koji se obračunavaju za naknadu za koncesiju. Ja znam da ova odredba će vjerojatno izazvati raspravu zašto nismo stavili iznos koncesije. To je jednostavno poslovni podatak koji ako ugovorena druga strana ne pristane vi ga u principu ne možete objaviti. Ali ako smo u svemu ovome govorili da je postupak javne nabave, ako je javna nabava onda jasno da su određeni u tenderu kriteriji po kojima je netko, po kome je netko najpovoljniji i mislim da onda to više nije toliko bitno ali kažem to je nešto da iskreno kažem o čemu smo i mi u Ministarstvu financija razmišljali da li bi bilo dobro ili ne bi bilo dobro staviti? No kažem i usaglašavajući se sa Bruxellesom odlučili smo se na ovu kombinaciju no možda će rasprava ponuditi neko drugo rješenje pa kažem s obzirom da je pitanje delikatno mi smo spremni i o njemu raspravljati jer kažem, ponavljam ovo je zakon koji svi mi ovdje koji smo u sabornici sigurno želimo i nakon što usvojimo ovaj zakon sljedeće usklađivanje posebnih zakonskih i podzakonskih akata s novim Zakonom o koncesijama čime se stvara jedinstven pravni okvir koji će omogućiti postizanje navedenih ciljeva koje sam iznio u uvodnom izlaganju, ali kažem konačan cilj ovog Zakona o koncesijama treba biti zaštita prirodnih bogatstava Republike Hrvatske i treba jasno svima poručiti ako koriste prirodna bogatstva Republike Hrvatske onda to itekako mora osjetiti proračun jedinica lokalne samouprave i proračun, državni proračun jer ne možemo teretiti jedinicu lokalne samouprave da brine o zaštiti okoliša, da brine o ovome, da brine o onome a da istovremeno netko tko eksploatira nešto na području te jedinice lokalne samouprave ne akceptira u proračunu te jedinice lokalne samouprave. Dakle dame i gospodo prvo čitanje je otvorilo mnoga pitanja i dalo određene odgovore. Ja se iskreno nadam da ćemo i u ovoj raspravi prilikom drugog čitanja doći do još nekih kvalitetnih rješenja. Ponudio sam vam jednu nedoumicu za raspravu pa ćemo vidjeti kakva će biti rasprava onda ćemo donijeti i konačno rješenje što sa tom odredbom napraviti. Hvala vam lijepo.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

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege zastupnici. U ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prije nego dam osvrt na Konačni prijedlog zakona o koncesijama želim naglasiti koliko je važno donošenje ovog zakona te ću podsjetiti da je postojeći Zakon o koncesijama donijet rekao bih davne 1992. godine, da je na snazi niz posebnih zakona i podzakonskih akata koje sadrže različita pravila o koncesijama što u praksi znači da nemamo jedinstvene postupke dodjele koncesija isto tako da nemamo jedinstvenu pravnu zaštitu sudionika u postupku same dodjele koncesija. Znamo da postojeći zakon ne sadrži definiciju koncesije niti sadrži različite vrste koncesija koje su predviđene direktivama iz pravne stečevine Europske zajednice kao što su primjerice: Koncesija za pružanje javnih usluga ili Koncesija za pružanje javnih radova. Osim toga nacionalno zakonodavstvo usklađuje se s pravnom stečevinom Europske unije u dijelu koji se odnosi na veću javnost postupka dodjele koncesije, jednakost u nadmetanju, učinkovitost i drugo. Kako bi se uklonili nedostaci postojećeg sustava koncesija nova zakonska rješenja prije svega su usmjerena na povećavanje transparentnosti, osiguranje ravnopravnog tržišnog natjecanja, jedinstvenu pravnu zaštitu, jačanje efikasnosti u procesu nadzora i prikupljanju prihoda. Predlaže se da Ministarstvo financija bude tijelo zaduženo za koordinaciju politike koncesija u Republici Hrvatskoj kao što je to uobičajena praksa u zemljama Također Ministarstvo financija vodi registar koncesija kao jedinstvenu elektroničku evidenciju svih ugovora o koncesijama na području Republike Hrvatske. Novim zakonom definiraju se tri vrste koncesija i to: Koncesija za javne radove, Koncesija za javne usluge i Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra. Uređuju se osnovna načela i elementi dodjele koncesija dok se postupci za dodjelu koncesija pojedine vrste reguliraju posebnim zakonom uz svakako poštivanje načela Zakona o koncesijama. Pravna zaštita jedinstveno se uređuje preko Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za sve vrste koncesija. Konačna, Konačni prijedlog Zakona o koncesijama razlikuje se u nekim rješenjima u odnosu na prijedlog zakona. Mogu izraziti zadovoljstvo činjenicom da je predlagatelj usvojio prijedloge i mišljenja iznesena u prvom čitanju i ugradio ih u Konačni prijedlog zakona. Prihvaćen je prijedlog da se u članku 4. konačnog prijedloga kojim se reguliraju područja i djelatnosti u kojima se može dati koncesija proširi i na područje turizma. Izuzeće od primjene ovog zakona prošireno je na druga područja kao što su koncesije na poljoprivrednom zemljištu i koncesije u području igara na sreću, koncesije za obavljanje djelatnosti radia i televizije. Dodane su odredbe koje uređuju procjenu vrijednosti koncesije. Pitanja pravne zaštite u postupku davanja koncesije uređuju se na način da se upućuje na primjenu propisa kojima se uređuje javna nabava. S obzirom na iznijeto kao i činjenicu da su prijedlozi i mišljenja na prijedlog zakona prihvaćeni i ugrađeni u konačni prijedlog zakona Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o koncesijama. Hvala U ime Kluba HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite.

malo šale. Našeg ministra Šukera je stvarno ovaj tjedan krenulo. Imali smo jedan dobar, doduše može se reći malo zakašnjeli prijedlog a govorim o

da je dobro napravljen a posebna je kvaliteta u tome što su uglavnom sve primjedbe, prijedlozi i razmišljanja koja su bila iznešena u, nakon prvog čitanja uključena u konačnu verziju Zakona o koncesijama što nije baš često i slučaj. Naime, konačni prijedlog Zakona o koncesijama kao još jedan od EU zakona čije je donošenje predviđeno planom usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije predviđeno za drugi kvartal je dio tih zakona koje smo stavili da ih trebamo uskladiti. Ali ključno je i potpuno podržavam ministrovu završnu rečenicu a to je zaštita prirodnih bogatstava Hrvatske. Predlagatelj u skladu sa raspravom provedenom prilikom prvog čitanja ovog zakona prihvatio sve prijedloge i mišljenja koje je ugradio u konačni prijedlog zakona što je u svakom slučaju za pohvalu za pohvalu i upravo zbog toga evo koristim priliku da pohvalim i predlagača. Stupanjem na snagu ovog Zakona o koncesijama s njim će trebati uskladiti i ostale zakone kojima se određuje davanje pojedinih vrsta koncesija što je riješeno člankom 48. i sve to se mora završiti do 1.6.2009. s tim da je upitno da li je nužno da se to rješava na način na koji je to riješeno člankom 48. jer to nije uobičajena praksa i mislim da se to ili prijelaznim ili završnim odredbama može riješiti Međutim, pored ovih riječi pohvale postavlja se jedno načelno, tehničko pitanje a odnosi se na planiranje i dinamiku donošenja ostalih zakona utvrđenih planom usklađivanja zakonodavstva za ovu godinu. Na primjer, koncesije za korištenje voda i javnog vodnog dobra regulirano je odredbama zakona o vodama, a donošenje novog Zakona o vodama u planu je predviđen u zadnjem kvartalu ove godine. Pitanje je da li ćemo zbog Zakona o koncesijama i roka za usklađenje prebaciti novi Zakon o vodama u plan usklađivanja zakonodavstva za 2009. Isto pitanje se odnosi na ostale zakone kojima se trebaju uskladiti odredbe o koncesijama čije donošenje inače predviđeno u planu za 2008. godinu. Inače, samo donošenje novog Zakona o koncesijama bilo utvrđeno planom još za 2006. godinu, pa se u 2007. godini nije donosilo, nije uspjelo i nije se dogodilo ništa, a zbog samog značaja Zakona o koncesijama dobro je da o njemu govorimo danas koncem 2008. godine uvažavajući i djelomično uvažavajući obrazloženje koje smo čuli od ministra u uvodnom obrazloženju. Činjenica je očito da su se oko koncesija definitivno odredili stavovi i dobro je jer je to vrlo značajan zakon s kojim su druga dva zakona o kojima raspravljamo i koje imamo na dnevnom redu na ovoj sjednici Sabora, a to su Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, čine svojevrsnu cjelinu i usko su povezani i istovremeno se međusobno usklađuju. Ja moram reći da u našoj zakonodavnoj praksi rijetkost je rijetkost je da se desi da su zakoni na taj način međusobno usklađeni i uvjereni smo u pozitivne učinke kako u dodjeli koncesije tako i u modelu javno-privatnog partnerstva, a posebno i nasušno potrebnoj transparentnosti postupka javne nabave. Što se konkretnih odredba tiče koristim priliku da posebno naglasim članak 6. stav 4. a koje su izuzete koncesije na poljoprivrednom zemljištu. Takvo rješenje sasvim sigurno ima opravdanje, a zbog statusa poljoprivrednog zemljišta kao nacionalnog blaga zbog velikih površina koje su u državnom vlasništvu i kojima se ne raspolaže na odgovarajući način i upravo zbog operativnosti postupak davanja koncesije treba regulirati sektorskim zakonom. Na kraju, Vlada predlaže dobro i operativno rješenje, a to je da će Vlada donijeti popis zakona i podzakonskih propisa koji se trebaju uskladiti s odredbama ovog zakona u koncesijama s rokovima koji ne smiju biti dulji od 1. lipnja 2009. godine, a koji potpis će se objaviti u “Narodnim novinama“. To je sasvim sigurno značajno za uspješnu provedbu ovog zakona i želimo vjerovati da će Vlada, da će se Vlada pridržavati danog roka, a isto tako vjerujemo da će taj model Vlada primijeniti i kod ostalih zakonskih prijedloga o kojima ćemo raspravljati i odlučivati u Hrvatskom saboru. Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci ćemo podržati ovaj Konačni prijedlog zakona, ali istovremeno koristim priliku da postavim pitanje koje nije za ministra Šukera, ali definitivno za Vladu je, da li će se ovim zakonom riješiti i eksploatacija šljunka i sve one stvari koje su prisutne. Ja sam uvjeren da će se riješiti i sad eksploatacija šljunka bila zakonski riješena. Međutim, da li će inspekcijske službe odraditi svoj dio posla za kojega znamo da ga ne rade. Primjera je izuzetno puno. Vjerujemo da i u tom pravcu idemo u pozitivnom smjeru, a posebno nakon

Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Mi u SDP-u svjesni smo, a vjerujem i svi ovdje i svekolika javnost da su i koncesije kao i javne nabave jedan od najkritičnijih gospodarskih aktivnosti jedan od najkritičnijih gospodarskih aktivnosti s obzirom na korupcijski rizik. Upravo o visokom stupnju korupcijskog rizika svjedoči i percepcija javnosti koja ima određeno mišljenje upravo o ovim područjima kako se daju koncesije i tko ih dobiva. Takvo jedno mišljenje, odnosno takva jedna percepcija i mišljenje u svakom slučaju ne bi trebali ignorirati, omalovažavati i ni na koji način umanjivati. Dapače, evo iz svih dokumenata vladinih s obzirom da znamo kakvo nam je stanje glede tog pitanja i kako je to kamen spoticanja ulasku Hrvatske u uniju s obzirom na indeks korupcije, da je Hrvatska s indeksom od 4,4 zauzela 62 mjesto na ljestvici od 180 zemalja, da je napravila čak pomake u odnosu na prošle godine. Ali još uvijek nije dobila prolaznu ocjenu. I Vlada svjesna apsolutno tog problema napravila je i poseban plan suzbijanja korupcije sa akcijskim planom kao posebnu temu u odnosu i na samo pravosuđe sa akcijskim planom i u reformi pravosuđa. Pa evo upravo u pogledu javnih nabava u ovom dokumentu suzbijanja korupcije, Vladinom dokumentu i u akcijskom planu upravo se donošenje Zakona o koncesijama kao krovnog zakona kojim bi se propisali postupci davanja koncesije, Vlada posebno dakle apostrofira kao jednu snažnu antikorupcijsku mjeru skupa sa donošenjem Zakona o javnim nabavama, a cilj, kaže Vlada, jeste unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira za učinkovito i sustavno suzbijanje korupcije. Zato i ovaj Konačni prijedlog Zakona o koncesijama nije samo tehničke naravi kako se sama procedura davanja i i dobivanja koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji, nego prije svega treba svaku normu gledati upravo u svijetlu osvjetljenja ovoga što i dolaska i dolaska do ovog cilja kako si je Vlada to i zacrtala u Akcijskom planu suzbijanja korupcije. Je li tomu tako, evo nešto kasnije. Naime, točno je što ministar u nekoliko navrata i istaknuo kako je ovo bio jedan problem, kako je uopće ovo područje bilo jedno zapušteno područje godinama i tomu je zaista bilo tako. Odgoda plaćanja prije svega ovih povlaštenih prioritetnih koncesija nešto je što se godinama toleriralo. Ministar se također hvalio u nekoliko navrata i to je točno da su značajni prihodi upravo zbog pojačane kontrole, a prije svega putem sustava nadzora i kontrole, putem registra znatno povećali prihodi u državnom proračunu upravo s ovog osnova te da ima negdje približno sada već oko 6, preko 6 tisuća ugovora o koncesijama. Međutim i to mi iz kluba SDP-a svakako podržavamo i dajemo tome potporu i to je nešto zaista za pohvaliti. Međutim, stroža naklada nije uključivala i bolja kontrola, što smatramo velikim hendikepom, nije uključivala i blagovremeno usklađivanje iznosa koncesijskih naknada s obzirom na rast cijena energetskih i energenata, općenito sirovina, ondje kod onih ugovora gdje je to bilo moguće učiniti. Međutim, evo dozvolite da se u ime kluba SDP-a osvrnem na pojedine odredbe s obzirom da se radi o Konačnom prijedlogu Zakona o koncesijama na odredbu, prije svega o registru koncesija koji zaslužuje posebnu pažnju jer upravo registar koncesija, evo što smo malo prije iz uvodnog slova imali prigodu čuti da samo registriranje i prava evidencija već je dovela do bolje naklade i bez prisilne naplate. Dakle, vrlo brzo korisnici shvate o čemu je riječ i shvate da li predlagač ima ozbiljne namjere. E sad, ovdje u ovoj odredbi članka 44. nigdje izrijekom ne stoji da je taj registar javan. Kad god se govori o registrima, onda mi imamo u zakonu, u pojedinim zakonima izričitu normu da li je registar javan ili ne. Sad smo čuli ovdje također, s obzirom da je ministar upoznat o tim prijeporima koji su bili, odnosno na ozbiljnim primjedbama koje je klub SDP-a i na Odboru za zakonodavstvo istakao da će se o tome razmotriti ozbiljno. Međutim, ukoliko se zaista ima ozbiljne namjere da se ostvari ovaj plan suzbijanja korupcije, onda čemu uopće dvojiti oko toga? Mi smo čuli obrazloženje i na odboru da se to može riješiti pravilnikom, da to ministar financija može riješiti u svom pravilniku koji se temeljem članka 44. i donosi. Međutim, dosadašnja praksa je pokazala, nama je poznato da egzistira tužba upravnom sudu zato što je na pitanje javnosti, na pitanje medija o koncesijskim naknadama, o koncesionarima uskraćen odgovor uz obrazloženje da je ministar donio pravilnik po kojem je to tajna. To ne može biti tajna, to ne može biti prepušteno uopće bilo kojem ministru jer nama je u interesu da sustav funkcionira ne zato što je ovaj ili onaj ministar, pa s obzirom na njegovu volju ili lošiju volju da dade ili uskrati informaciju, nego da sustav bude bude efikasan u svakodobnoj kadrovskoj kombinaciji, pa bio to čak i SDP-ov ministar. Vidite, koncesije nisu naša tvorba, nisu ni tvorba socijalizma ni izum, one datiraju još od napoleonskih vremena. Ozakonjen je još 1804. godine u poznatom "kod civil". 1813. on je noveliran jer su bile određene zlouporabe i sve zapadne zemlje od tih vremena ne pada im Ne zato što su tamo ljudi čudniji i čudoredniji, nego nemaju mogućnosti da se drugačije ponašaju. Tamo nema noveliranja ugovora koji uopće odstupa od ugovora osnovnog kod javnih nabava, a kamo li da premašuje višestruko temeljni iznos koji je bio predmet ugovaranja. Isto tako i kod koncesija jer mi smo ovdje dužni podvrći se apsolutno europskoj direktivi iz 2004. godine koja govori i koja akcent daje upravo na transparentnosti, koja govori i o koncesijama i o javnim nabavama prema kojoj se eksploatiranje prirodnih bogatstava i za javne radove moraju biti ugrađena pravila o javnim nabavama, odnosno raspisivani natječaji, odnosno dobivanje poslova putem javnog nadmetanja. Prema tome, da se ove stvari ne bi dogodile, da to ministar svojom voljom odlučuje, to mora biti kao načelo javnosti inkorporirano u zakonu. Na kraju krajeva, to nameće i zdrav razum i zdrava logika jer ovdje se raspolaže imovinom koja je u vlasništvu svih građana. To je javno dobro. Nas ovdje ne interesira je li se ovdje radi u diobi između privatnih osoba, ovdje se raspolaže imovinom koja služi svim građanima. Prema tome kako javna vlast bilo koje razine, je li jedinica lokalne samouprave ili države raspolaže njima, to je itekako u interesu javnosti da zna. Braniti to da je dovoljno kako se ti javni natječaji i javna nadmetanja, odnosno tenderi javno objavljuju, pa molim lijepo time je zadovoljena javnost. Ne, jer običan građanin nije zainteresiran za dobivanje koncesije pa i ne mora pratiti natječaj, ali je itekako zainteresiran da u svako doba može provjeriti koje javno dobro koje javno dobro koje vlast, javna vlast, bilo jedinica lokalne samouprave ili država dala nekome u koncesiju, pod kojim uvjetima i na koji rok. Pa zato jer sada imamo jednu nepodnošljivu situaciju, da je javno pogovaranje, da nitko ne može provjeriti je li to točno ili ne, da su mali otočići dati u koncesiju za dugi niz godinu uz vrlo bagatelnu cijenu. Dakle to je onda povoljniji položaj nego da mu država pokloni to, jer onda kao vlasnik ima i određena vlasnička ne samo prava nego i dužnosti, i plaćati porez na to i brinuti se o tome kao vlasnik. Dobiti neko dobro na dugi rok uz povoljnu naknadu je bolje nego postati vlasnik i isplativije. E zato javnost želi i ima pravo znati, jer na kraju krajeva i ta naknada koncesijska je prihod državnog proračuna, javni prihod. Zbog toga smo mi u klubu SDP-a sačinili i amandman na ovu odredbu članka 44. tražeći izrijekom da upravo zbog najave odlučnosti Vlade da je i kako je rekao premijer bilo je dosta, mi mu želimo vjerovati, da vidimo zaista da li će i ovaj amandman biti usvojen. Ovdje vidimo kod plana davanja koncesija i kod politike koncesioniranja čitav niz stvari koji otvaraju pitanje i pitanje je da li oni na adekvatan način i saniraju postojeću situaciju. To izrijekom i nije lako zakonom definirati, ali prije svega pitanje je da li postoji i ozbiljna volja da se određena i adekvatna politika i događa. Ja ovdje skrećem i ovom prilikom u ime kluba SDP-a pozornost, a smo mi donošenjem Zakona o pomorskom dobru i lukama omogućili primateljima odnosno koncesionarima koji su dobili povlaštenu prioritetnu koncesiju, dakle onu na koju nije bio propisan javni, raspisan javni natječaj uz vrlo povoljne uvjete. U zakonu smo tom omogućili da taj taj koncesionar može dati takvu jednu koncesiju drugome, dakle izbjegavamo opet vidite taj lanac i to se jako dobro vidi kako se to prati kroz ostale zakone. Evo ja pozivam da se i to ispravi u tom zakonu kako bi bili transparentniji i kako bi se takve stvari i zlouporabe onemogućile. Ono također na što želimo skrenuti pozornost jeste pod ugovaranje članak 30. Na ovakav način i to kroz ovih milijunskih iznosa bez bez javnog natječaja, naravno kaže se ovdje uz jednu ogradu, bez prethodne suglasnosti davatelja koncesije. Pa taj davatelj koncesije, to tijelo javne vlasti jeste pod lupom javnosti i jeste pod sumnjom. Prema tome ne može se ovdje predlagatelj ograditi time da eto dogoditi će se to samo uz suglasnost davatelja koncesije. To ne može se dogoditi, da kod milijunskih iznosa onaj primarni korisnik koncesije dade drugome da vrši koncesiju za ovakve radove. To može jedino podlijegati ponovo javnoj nabavi. Mislim da će na takav način biti transparentno i čisto i ne vidim razloga da se i takav amandman koji smo uputili ovdje ovdje Hrvatskom saboru, bude prihvaćen, a sve radi transparentnosti, radi dobrog zakona koji u osnovi mi nemamo primjedbe na druge odredbe, ali mislim da je uzaludno sve ukoliko ovi amandmani ne budu uvaženi. Mi smo upoznati, vjerujem i svi vi, prigovori koje imaju naši gospodarstvenici glede ovih pitanja koji itekako su upoznati s ovim, dobivaju odgovore da se radi o kapilarnoj korupciji, međutim ona jeste opasna kada bi vitalni organi bili zdravi, ali bojim se da se radi o puno ozbiljnoj stvari, da se radi o venskoj, o arterijskoj, a ne daj Bože i o aorti, o takvoj vrsti korupcije i da ne bi tome bilo, da bi se ona zaista suzbila. Evo još jednom predlažem da predlagatelj ozbiljno razmotri ove amandmane koji su zaista u svijetu da dobijemo jedan dobar zakon i da zaista figuriramo, ne samo da figuriramo nego i da budemo zemlja što slobodnija od ove aveti i ove pošasti korupcije koja je izvan svih zala pa i svega onoga što se često raspetljava onda na cesti uz krvoproliće. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani predsjedniče ja bih ispravio kolegicu zastupnicu u onom dijelu gdje se govori o tajnosti podataka, misli se na registar. Naime, nigdje u danas ovome Končanom prijedlogu Zakona o koncesijama o kojemu raspravljamo ne spominje se tajnost. Svakako ako nije regulirano je čitajući ovaj propis iz njega proizlazi da su podaci iz registra javni. Svakako da je logika da ministar svojom uredbom donese pobliže uređenje tog registra. Ali nigdje niti jednom riječju ne spominje se tajnost podataka iz registra. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu gospodin zastupnik Goran Marić. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnikom, cijenjene kolegice i kolege. Većinu građana Republike Hrvatske izgovorena riječ koncesija asocira na područje gospodarske djelatnosti u kojemu ne prevladava pozitivno okružje i uređeni poslovni odnosi. Većina građana izgovorenu riječ koncesija doživljava kao pojavu koja nas upućuje na područje u kojem sva ta manipulacija zakonskih propisa, područja u kojem se ukorijenila siva ekonomija izbjegava poslovati marom dobrog gospodarstvenika i na područje koje je plodno tlo za procvat korupcije. Ne bih se usudio kazati i utvrditi da je negativna javna predodžba o koncesijama neutemeljena i da ne postoji razloga i dokaza životnih koji su pridonijeli negativnoj percepciji. Tome je vjerojatno pridonijela i činjenica da je postojeći hrvatski zakonodavni okvir koji uređuje dodjelu koncesija sastavljen od Zakona o koncesijama iz 1992. i otprilike 40 sektorskih propisa koji sadrže različita pravila za koncesije u pojedinim područjima koja uređuju. Postojeći zakonodavni okvir kojim se uređuje područje koncesija je razgranat i u tom smislu razina je potreba izmjene zakonodavnog okvira kako bi se povećala transparentnost primjenom prvenstveno jedinstvenog postupka davanja koncesija i kako bi se provodila jedinstvena pravna zaštita za sve sudionike u postupku davanja koncesija. Predloženim Zakonom o koncesijama cilj je stvoriti efikasan zakonodavni okvir u području koncesija i postizanje pozitivnih učinaka na hrvatsko gospodarstvo. Da bi se uklonili uočeni nedostatci sustava koncesija izmjena postojećeg zakonskog okvira usmjerena je ponajprije na povećanje transparentnosti sustava koncesija i osiguravanje ravnopravnog tržišnog natjecanja u jedinstvenu pravnu zaštitu i jačanje efikasnosti u procesu nadzora i prikupljanja naknada za koncesije i smanjenje pojavnosti sive zone u sustavu koncesija. Zakon o koncesijama ojačava poziciju i daje veću važnost Ministarstvu financija koje je zaduženo voditi registar koncesija, ali se njime istodobno i jasno propisuje obveza davatelja koncesija i dužnost poduzimanja svih pravnih radnji radi osiguranja izvršavanja odredbi iz ugovora o koncesijama. Time se nastoji ostvariti još veća efikasnost prikupljanja naknada za koncesije kao i osigurati uredno izvršenje i drugih obveza propisanih ugovorom o koncesiji. Odredbe koje uređuju obveze davatelja u pogledu još efikasnijeg nadzora, a određeno novih Zakonom o koncesijama uskladit će se u posebnim propisima koji se uređuju koncesije …/Govornik se ne razumije./… početku primjene Zakona o koncesijama. Novi Zakon o koncesijama daje osnovni okvir i polazište za provedbu transparentnog postupka davanja koncesija za koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg dobra ili drugog dobra, a koji se posebno razrađuje i nadograđuje kroz posebni zakon. Uvjeren sam da će novi zakonski okvir u velikoj mjeri pridonijeti i promjeni javne percepcije o koncesijama, jer ovaj zakon predstavlja značajan iskorak u smislu razvoja ovog instituta gospodarske politike, ali isto tako ovaj zakon ima važan utjecaj i na smanjenje sive ekonomije, a što upravo ostvaruje odredbama koje jamče transparentnost, nediskrimaniciju, te poštivanje svih postulata tržišnog natjecanja. Želeći i osobno pridonijeti što kvalitetnijem Zakonu o koncesijama uputio sam i četiri amandmana, i to na članak 6. zakona, stavak 2., članak 30. stavak 1., članak 30. stavak 5. i članak 31. Nisam uputio prijedlog amandmana da registar koncesija bude javan, jer smatram, iako cijenim kolegicu Antičević i njeno pravno znanje, doista i slažem se da je nedopustivo da registar koncesija bude tajan, ali smatram ako izrijekom nije napisano i navedeno da je registar tajan da se podrazumijeva da je javan. Stoga i zbog svega navedenog, glasovat da ću za donošenje predloženog Zakona o koncesijama. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Boris Matković. Izvolite. Ispravak.

kolegu i na vlastito i na njegovo znanje, područje ekonomije i to kažem sasvim otvoreno. Međutim, i njegove, i vjerujem u ove dobre namjere što je rekao, ali na žalost to nije točno. Nije točno da iz toga proizlazi da se ne može dogoditi drugačije, jer mi smo imali, sjećam se situacije i sada, evo ministar će se složiti da je donio podzakonski akt i zbog toga je na Upravnom sudu gdje nije, gdje je proglasio tajnom, iznose koncesijske iznose u pojedinim slučajevima. I da se to ne bi događalo, da to ne bi bilo opće na volju bilo kojeg ministra, to mora pisati u zakonu da je registar i točno sa kojim temama, odnosno podacima javan, o o davatelju, o primatelju, o iznosu, o predmetu i o duljini i kako se podmiruju te državne obveze. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Boris Matković. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa svojim suradnikom, kolegice i kolege. Evo pridružit ću se dosadašnjim u svezi ove problematike koja je za nas jako bitna. Tu bih se složio čak, makar se rijetko možemo složiti i sa kolegicom Antičević, prvenstveno iz razloga jer je ovo zakon koji je poticajan za naše gospodarstvo i uopće zato prvenstveno što je ovo prvi puta da zapravo težimo rješavanju određenih problema. Jasno je da, i tu se slažemo da dosadašnji zakon je bio manjkav je li, pa zato se vrše izmjene i dopune, a to znači da ova Vlada vodi računa o tome da s jednim krovnim zakonom zapravo pokuša razriješiti problem. Pa tako i s ovim Zakonom o koncesijama, jer je jasno istaknuto prethodno, on je jako davno donesen, to je bilo 1992. Uz to imao je još uza se i oko 40-tak sektorskih propisa. Mislim da je to zaista tako, a to je opet trebalo uskladiti sa europskim zakonodavstvom, ali i direktivama iz 2004. godine, pa je jasno je li da ima određene manjkavosti i to treba priznati. Ali u svakom slučaju ono što možemo vidjeti iz njega i njegove razvidnosti je jasno da je on poticajan i da ima u sebi sve pozitivne osobine. U tom pogledu treba kazati da zapravo u ovim svim pojedinim propisima koji su postojali do sada je li, navodi i navode se javni natječaji ili javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije, pa je jasno da postoje i određeni i možemo zaključiti elementi razvidnosti u ovom rascjepkanom zakonodavnom okviru. Međutim, je li potrebito je ipak donošenje jednog krovnog zakona. Dakle, ta rascjepkanost je vjerojatno i bila i određeni problem koji je trebalo razriješiti. Međutim, ona njegova znakovitost koji bi trebao nešto reći proizlazi prvenstveno iz cilja usvajanja Zakona o koncesijama je li, a to je na prvom mjestu utemeljenje jednog učinkovitog, upravo zakonodavnog okvira o kojem smo dosad rekli da je bio dakle rascjepkan u području te koncesije i to treba ostvariti jedan pozitivan, ali poticajan učinak na hrvatsko gospodarstvo, ali isto tako i zaštitu svih prirodnih bogatstava koje Republika Hrvatska posjeduje. Mislim da je to ono što i ministar maloprije kazao, možda jedan od najvrjednijih i najznačajnijih ciljeva zapravo ovoga zakona. Učinkovitost djelovanja sustava koncesija povećat će se jasno isto tako i postupkom u samoj dakle provedbi, zatim i nadzoru naplate naknade davanja mišljenja na elaborate, o davanju koncesija. Posebno je ovdje bih rekao ova naknada je vrlo bitna i učinkovitost naplate same naknade je li koja možda do sada u nekim svojim dijelovima i nije bila dakle primjerena, ali treba kazati da je ona u zadnjih nekoliko godina, ja to kao gradonačelnik mogu potvrditi je bila izuzetno učinkovita. Dakle, i to se moglo osjetiti i u proračunima jedinica lokalne samouprave, a vjerujem isto tako i na državnoj razini. jedan od bitnih ciljeva svakako je povećati i učinak kao što sam rekao sad maloprije ubiranja naknada za te koncesije i to će se jasno moći ostvariti ponajprije osiguranje jednog ravnopravno tržišnog natjecanja, jedinstvenom pravnom zaštitom o kojoj također je li govorio ministar, ali i učinkovitim nadzorom. Posebice bih istakao koristi jednu znakovitost ovog konačnog prijedloga u tome što se u ovom drugom čitanju daje mogućnost davanja koncesija u području turizma što nije bilo u prvom čitanju. Jedna izuzetna novina o kojoj se ovdje dosta raspravljalo jeste upravo to da se ona odnosi na tajnovitost dokumentacija o postupnosti davana koncesije. Naime predlaže se primjena odredbi propisa kojima se uređuje javna nabava, a to je upravo ono što se želi postići, dakle dok je prvotno bilo predloženo da se to uređuje propisima koju uređuju tajnovitost podataka. Dakle, to je ovo čime mogu potvrdili jeli malo prije ispravak navoda da uvažena zastupnica gospođa Ingrid Antičević Marinović nije bila u pravo ili ja nisam dobro shvatio što je kolegica željela željela kazati, pa ako sam krivo shvatio unaprijed se ispričavam. Na kraju želio bih kazati da i sve druge izmjene, da ih sada ovdje ne nabrajamo, kao u ostalom i konačni prijedlog zakona osiguravaju jednu razvidnost sustava Zakona o koncesijama i ovaj zakon predstavlja jedan značajan iskorak u smislu razvoja instituta gospodarske politike i mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice raspravljat ćemo o njemu. Dakle, imamo suglasnost da ćemo mu dati punu podršku. Na redu je gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. **Ivković, Vladimir (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Ovaj zakon, značaj ovog zakona pokazuje i sama gola činjenica da je stari zakon iz '92. godine sadržavao samo desetak članaka članaka dok sada možemo govoriti o gotovo peterostrukom biću i materiji koja je obrađena i to na neki način pokazuje i pravnu prazninu koja se u ovo vrijem i do danas pojavljivanja. Zbog toga je ovaj zakon dobrodošao i kvaliteta njegova pokazuje da bi mogao u potpunosti očekivanja ispuniti i to u onoj djelatnosti preko koje će se obavljati najveći broj gospodarskih aktivnosti u budućnosti. Ujedno zakon je jako kvalitetno razradio i razlučio od ostalih pravnih poslova, odnosno instituta pa sada već možemo reći da znamo što je koncesija u odnosu na zakup, što je koncesija u odnosu na najam, što je koncesija u odnosu na pravo građenja. Dakle, to su kvalitete ovog zakona, a poboljšane su ovim zadnjim izmjenama od prvog čitanja kod kojih bi posebno istaknuo onaj dio koji se odnosi na poljoprivredno zemljište, jer očito je da poljoprivredno zemljište zahtjeva svoj vlastiti sustav upravljanja, odnosno davanja u upotrebu, u upotrebu, odnosno u koncesiju. Isto tako značajna novost je i procjena vrijednosti koncesije koja bi konačno već kod samog odlučivanja mogla i u onima koji sjede u tijelima koji odlučuju pokazivati u kojem to mi omjeru omjeru ili veličini i vrijednosti govorimo, jer često puta se kod eksploatacije šljunka npr. postavljalo pitanje s obzirom na malu površinsku rupu koja se davala u koncesiju i veliki broj kamiona koji su izlazili, dakle pa sada sama procjena zahtjeva malo kvalitetniji pristup kod definiranja što je u biti predmet koncesije. Ako gledamo ova rješenja koja se u definirala ova posebna područja, kao što su energetika, vodno gospodarstvo, prijevoz, poštanske usluge, dakle na njih se primjenjuje u cijelosti ovaj zakon i primjenjuje se bez obzira na vrijednost se primjenjuje Zakon o javnim nabavkama i to je definitivno dobro. ovaj zakon je uredio niz pitanja i sada je na nama da posebno pazimo na onih pedesetak zakona koje ćemo pojedinačno donositi i s kojima ćemo regulirati pojedina područja. Zakon o plinu ili Zakon o energetici smo do sada postavljali sustav koncesije na način da se ustvari postavljalo pitanje što će to biti predmet javne nabavke. U čemu je konkurencija? Naime, po tom zakonu je praktički ispalo, pošto se radi o reguliranim djelatnostima, dakle o onima u kojima agencije odobravaju cijenu, onda cijena ne može biti predmet javne nabave. Zatim, visina naknade je određena u zakonu u postotku, ona ne može biti predmet natjecanja da tako velim, cijena izgradnje isto tako ne može biti, jer se radi o usluzi distribucije koja se mora davati kasnije kod izgradnje sustava na natječaj, na dodatni natječaj i opet ne može biti predmet natjecanja u koncesijskom natječaju i onda na kraju je ispalo da je jedini element koji može biti rok izgradnje ili eventualno ugljen. Dakle, na nama svima je da u budućnosti kod osnove zakona striktno pazimo da uskladimo sa ovim zakonom i da tu kvalitetu u pojedinačnim zakonima postignemo i dignemo na višu razinu. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre. Evo ja bih nekako nastavno na izlaganje gospođe Ingrid Antičević Marinović, a pri tome kazavši da je na ovaj tekst zakona u drugom čitanju uloženo puno truda i da se predlagatelj zakona doista potrudio da respektira raspravu u Hrvatskom saboru kazao da imam također jednu značajnu primjedbu koju sam izrekao na radnim radnim tijelima Sabora, a koju ću ovdje apostrofirati. Primjedba se dakako tiče članka 44. u kojem se govori o tom famoznom registru gdje se zapravo skriva obveza tko bi trebala biti pripasana u zakon, a to je da registar bude javan. Moram reći da me žalosti činjenica da s jedne strane ministar kaže da je zakon pun transparentnosti i on je transparentan u onom zapravo supstitacionom dijela, a to je proces donošenja odluke i odluka u odnosu na koncesije. To je točno. Ali zašto onda mlijeko koje smo pomuzli samo tako olako prosipamo zbog članka 44. Ako smo donijeli Strategiju o suzbijanju korupcije, akcijski plan uz strategiju suzbijanja korupcije, odluku o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe nacionalnog programa suzbijanja korupcije, odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedba mjera za suzbijanje korupcije i ako samo kažem jednu rečenicu iz tih dokumenata, koja kaže koja kaže: «Prevencija korupcije je ključ uspjeha svake antikorupcijske politike» onda mi doista nije jasno zašto predlagatelj zakona se boji da registar koncesija bude javan. Jer obrazloženja koje sam ja čuo na radnim tijelima nisu besplatna, da se radi o poslovnoj tajni. Ma koje poslovno, da vidimo o čemu se radi u tom poslovnom … No dobro, to ćete vi reći. Dakle radi se dakle o tome da taj registar treba biti javan i da i svi oni … /Govornik se ne razumije./ … da sad ja ne ponavljam koje je kolegica Antičević-Marinović govorila, ali to treba pisati u ovom zakonu. Oprostite gospodine ministre ja vama vjerujem da ćete vi sutra to učiniti transparentnim kao što ste rekli na internetu ali to je vaša riječ koja može negdje zastati od toga da u zakonu to piše pa do realizacije iz sto razloga. Sad nećemo govoriti koji to sve razlozi mogu biti. Dakle ja sam za to da sasvim jasno i glasno piše da je registar javan. Jer znate time se zapravo opet krijemo odnosno na svu ovu dokumentaciju koju smo, koju sam nabrojio kao ključne dokumente a tiču se antikorupcije ja ne znam šta krijemo u toj normi da to bude da tako kažem skoro tajni dokument. I da to u zakonu ne piše da je javni dokument. ne vidim dakle nikakvog smisla borbe protiv korupcije ako mi kao zakonodavno tijelo pristajemo na takve kompromise. Ja na taj kompromis kao saborski zastupnik pristati ne mogu jer znam šta se krije iza toga. Iza toga se između ostalog krije mogućnost direktne kolaboracije državnih struktura i pojedinaca iz državnih struktura sa onim biznismenima, nazovimo ih tako, koji su skloni korupciji. Ja se to usudim reći. Pa da to sve otklonimo vrlo jednostavno učinimo da registar bude, da bude javan. I to napišimo u zakonu. I zato je taj naš amandman čini mi se treći po redu izuzetno važan. I zato nemojmo sliku koju smo sada stvorili konačno oko jednoga zakona koji je tako važan, koji je na transparentan način sada prezentiran u drugom čitanju gdje su obuhvaćene doista primjedbe i mišljenja iz rasprave u prvom čitanju što je za pohvaliti. To je konačno put da taj zakonodavni postupak bude na što bolji način sadržan da bi bio što bolji rezultat a to su naši, to su naši zakoni. I druga stvar koju sam htio reći kroz članak 48. isto jedno ogledalo koje nije dobro. Ali kako je Odbor za zakonodavstvo taj amandman podnio ja vjerujem da će predlagatelj zakona prihvatiti, a radi se o sljedećemu. Dakle u članku 48. Konačnog prijedloga zakona piše da će se donijeti u roku određenom drugi zakoni, posebni zakoni i podzakonski propisi u nekom dakle roku poslije prihvaćanja ovog zakona i njegovog stupanja na snagu. A … /Govornik se ne razumije./ … isto tako piše da će Vlada donijeti popis zakona i podzakonskih akata koje treba donijeti i zapravo kaže ako bi se takav zakon … /Govornik se ne razumije./ … članku 48. onda bi to značilo da je to obaveza Saboru. Saboru ne može nitko obaveze davati nego sam nego sam Sabor. To dobro znamo. I vjerujem da će to predlagatelj prihvatiti. Mislim da je to dobar put da zakon bude što bolji. Eto hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I konačno gospodin zastupnik Deneš Šoja. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege želim se uključiti u ovu raspravu i apsolutno podržavam u uvodu da naglasim donošenje ovoga zakona međutim nekoliko riječi bih htio reći vezano za koncesiju za poljoprivredno zemljište i to povezano sadržaj članka 6. točka 4., 5. sa člankom 17. i na tom putu, na tom, u tom kontekstu vidim i zaključak Odbora za poljoprivredu. u članku 6. govori se o tome da ovo, ove odredbe glave 3. ne primjenjuju se vezano za poljoprivredno zemljište izuzev članka 17. Ja moram naglasiti problem koji muči moje područje, naše područje dole da su velike površine otišle u koncesiju, obradive površine a da uvjeren sam uopće se nije udovoljilo ili ne udovoljava se ovim odredbama koji su ovdje u članku 17. naglašeni. Gospodin ministar je spomenuo ugovore iz bivše države a ovdje se radi o ugovorima iz početka 90-tih godina gdje je, su velike nekoliko tisuća hektara otišlo u koncesiju da ova, ovi momenti koji su naglašeni u članku 17. nisu bili uvaženi. To govorim zbog toga što je preostalo još nekoliko stotina hektara i gdje se upravo sada na tom tragu se mučimo kako to sad realizirati prema ovim koncepcijama no nažalost i u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu u članku 56. tamo je bilo, tamo je naglašeno tko ima prioritet u koncesiji. I postojala je ta famozna tzv. prioritetna koncesija što je po meni bila na određeni način i nepravda a ovdje isto je naglašeno kaže: «Pravna osoba bivši korisnik poljoprivrednog zemljišta u društvenom vlasništvu koje je postalo vlasništvo države pod uvjetom da je u posjedu tog zemljišta.» Prema tome taj posjednik to zemljište nije dobio na natječaju. Uvažavao bih sadržaj toga da je. No međutim znamo da se to tako moralo napraviti u ono vrijeme u onim godinama. Vjerojatno tu nema ni u tom pogledu ali smatrao sam da ukazati na taj problem jer da baza preostale površine koje sad želimo realizirati uspijemo nešto napraviti. Dalje, rekao bih nekoliko riječi vezano i za članak 28. kad se govori o naknadi za koncesiju. Ovdje u točki 2. kaže: «Naknada za koncesiju može biti ugovorena kao stalan, jednak iznos ili kao varijabilni iznos i Mislim da bi tu trebalo naglasiti da je u pitanju i da je vrlo bitan momenat dužina trajanja koncesije. Konkretno ove površine o kojima ja govorim prije desetak, dvanaest godina je ugovorena koncesija za hektar zemlje 330 kuna 330 kuna što je sada jedna petina od tržišne vrijednosti i koja po ugovoru treba još 20 i nekoliko godina da traje. Ja mislim da to nije u redu i upravo to je taj problem na koji ukazujem koji nas muči. I konačno da završim. Ne znam da li pravno, da li je pravno moguće da je u članku 46. gdje se govori o postupcima davanja koncesije koje su započeli prije stupanja na snagu ovog zakona, te sudski i drugi postupci koji se vode povodom istih dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi. Da li je to pravno moguće da će se dovršiti po ovom propisu kad se bude donosio. To ne znam. Nisam pravnik, ali bi to nešto pripomoglo. Evo toliko, hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. I zaključno ministar Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Vidite zaključnu riječ sam došao sa više papira nego na početku. Pa dozvolite mi samo nešto oko ove javnosti. Ja sam na početku svog izlaganja a to ćete vidjeti rekao da je došlo nekoliko amandmana i da ćemo dio tih amandmana usvojiti. Nakon toga sam u svom izlaganju doslovno rekao da će registar koncesija biti dostupan javnosti putem internetskih stranica Ministarstva financija, pa ako treba još više naglasiti ja ne znam što bi trebalo. Druga stvar, važećim Pravilnikom o ustroju i vođenju registra koncesija “Narodne novine“ 160 iz 2004. u članku 1. propisuje se jasno dostupnost podataka iz registra koncesija. Prema tome, dostupnost podataka uređena je na način kako bi se omogućilo korištenje podataka iz registra koncesija od strane davatelja koncesija i korisnika koncesija, a u današnjem obrazloženju sam jasno rekao što će biti dostupno. I rekao sam da je jedina stvar koja je sporna kod toga iznos, a to je stvar poslovnog odnosa i tu ne možemo zadirati u neke stvari zato što je to regulirano nekim drugim zakonima. Dakle, registar će biti dostupan zato što je to regulirano pravilnikom, a isto tako ako treba usvojit će se i onaj amandman i uopće nema nikakvih problema. Jer ja sam rekao, mislim da nam je svima u interesu da ovaj zakon bude provediv, da bude jasan i da bude transparentan, da konačno u ovom području napravimo reda. I na kraju krajeva tako je išla i rasprava i od oporbenih i od zastupnika iz vladajuće koalicije. Prema tome, ako stvarno mislite da ovo nije dovoljno što sam sad pročitao. Nema problema, usvojit ću amandman pa nek se kaže da sam ja usvojio jedan amandman SDP-a. Da. Što se tiče gospođa Antičević je dala primjedbu na članak 30. podugovaranje. To je sve definirano Direktivom 200, 418, glava tri, članak 60. Tu na žalost nemamo puno prostora, jer ako ćemo ići drugačije onda nam Europska komisija neće prihvatiti zakon. Prema tome, tu nemamo puno prostora i to smo napravili tako. A što se tiče gospodin Šoja je govorio o članku 27. Međutim, o naknadi za koncesiju. U članku 28. stavak 3. jasno stoji da visina naknade za koncesiju određuje se o visini ovisno o vrsti djelatnosti, roku trajanja koncesije, poslovnom riziku, očekivane dobiti, opremljenosti i površini općeg, odnosno javnog dobra. Mislim da je tim stavkom praktički sve definirano, Nikome nije u interesu raspisivati koncesiju ako ona neće biti nekome isplativa, jer se neće nitko živ javiti na nju. No, da više ne dužim. Ja bih se svima zahvalio na raspravi. Mislim da ovo drugo čitanje pomoglo da ćemo napraviti jedan dobar zakon kad ga da tako kažem pustimo na teren i kad ga naše inspekcijske službe počnu primjenjivati onda ćemo vidjeti koliko je on stvarno dobar. Jer ako inspekcijske službe na terenu ne budu mogle provesti ovaj zakon onda ćemo morati reagirati, jer to je jedini način da zavedemo reda jer mi moramo zaštititi vodu, mi moramo zaštititi pomorsko dobro, mi moramo zaštititi šljunak, mi moramo zaštiti sva prirodna bogatstva Republike Hrvatske i na kraju krajeva sutra kad budemo raspisivali međunarodni natječaj, kad nećemo moći neke stvari sad, mi ćemo nekome dati, mi ćemo nekome ne dat. Moramo imati instrument temeljem čega ćemo kontrolirati kako netko koristi prirodna bogatstva Republike Hrvatske. Evo, još jedanput hvala vam svima na raspravi. ćemo donijeti dobar tekst zakona. Ali ponavljam, ako njegova primjena pokaže bilo kakve manjkavosti da službe nadzora, kako Ministarstva financija tako Državnog inspektorata ili rudarskog inspektorata neće moći to primjenjivati na terenu. Sigurno da ćemo promptno reagirati i popraviti ga u tom operativnom dijelu. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo sutra.